predlog.Narodni poslanik Saša Radulović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi uvida u celokupan izborni koje ostvaruje Javno preduzeće Elektroprivreda Srbije Beograd, kao i ukupnog iznosa državne pomoći koja je dodeljena Javnom preduzeću Elektroprivreda Srbije Beograd, koji je podneo Narodnoj skupštini 15. novembra 2017. Hvala, predsedavajući.Ovo se sad odnosi na javna preduzeća u Srbiji koja beleže ogromne gubitke. Konkretno, gubitak EPS-a potiče od toga što, pored gubitaka koje imaju u mreži, velika količina struje svake godine ne bude plaćena, odnosno isporučuje se struja, ali se ne plaća. Radi se o stotinama miliona evra svake godine. U periodu od nekih 10 godina, to se meri u milijardama evra, ogroman novac.Pošto se to stalno ponavlja, a partokratija je na vlasti i vlasti u stvari bira direktore javnih preduzeća, u ovom slučaju EPS-a, očigledno je potrebno da Narodna skupština Republike Srbije preuzme svoju nadzornu ulogu i krene u kontrolu poslovanja EPS-a da bi videli i utvrdili ko to ne plaća struju, i to za stotine miliona evra, jer to sigurno nisu penzioneri i to sigurno nisu građani Republike Srbije, odnosno ogroman broj njih. To mora da bude jedna manjina koja u stvari arči ogromne resurse Republike Srbije i da to moramo da imamo princip po kome svi građani moraju da izvršavaju svoje obaveze i sve kompanije moraju da izvršavaju svoje obaveze, a ne da država Srbija, odnosno poreski obveznici moraju i da dotiraju EPS da bi EPS mogao da izmiruje svoje obaveze.E, sad i tu kod dotiranja su se dosetili, pa dotiranje ne ide direktno, nego EPS uzima kredite, tim kreditima radi neke poslove, uglavnom na štetu domaće privrede, odnosno većina novca ide stranim kompanijama kad EPS ili bilo koje javno preduzeće, kad gradimo puteve, na primer, ne ide direktno, nego EPS ne može da vrati te kredite, pa onda država Srbija mora da plati, pošto je dala garancije za kredit, mora da plati te kredite i to su onda te stotine miliona evra koje se provlače kroz budžete svake godine, koje građani Srbije plaćaju.Država Srbija je bogata zemlja. Imamo jako mnogo resursa. Ničija pomoć nam nije potrebna. Ono što jeste potrebno je da prvo skinemo kolonizatore sa leđa. To je u našem slučaju, nažalost, Nemačka, i da zaustavimo partokratiju, koja razara privredu Republike Srbije, koja je uzela i kontroliše sva javna preduzeća i pravi ogromnu

obaveza koje Vlada Republike Srbije i Etihad Ervejz imaju prema Er Srbiji, ukupnog poslovnog gubitka Er Srbije u periodu od 2013. godine do danas, ukupnog iznosa državne pomoći koja je dodeljena Er Srbiji u istom periodu i štetnosti ugovora

Znači, ovo je anketni odbor o poslovanju Er Srbije. Građani ne znaju, pošto ih mediji ne obaveštavaju o tome da Er Srbija pravi ogromne gubitke svake godine i da te gubitke nadoknađuju građani Republike Srbije tako što Er Srbiji daju velike subvencije.Interesantno je da te 2013. godine JAT je vodio domaći menadžment u prvoj polovini godine i napravio gubitak od nekih desetak miliona evra u tih prvih pola godine, a onda je došao Etihadov menadžment u drugoj polovini 2013. godine i napravio gubitak koji je tri puta veći, 35 miliona evra i takvo poslovanje je nastavljeno i dalje, svake godine.Znači, domaći menadžment je bio mnogo uspešniji od stranog menadžmenta. Država Srbija je, umesto da uvede red u JAT, uradi departizaciju, uradi popis imovine, procenu vrednosti imovine, napravi sistematizaciju radnih mesta, uradi one stvari koje bi uradio svaki domaćin koji vodu računa o svom, računa o svom, predala JAT „Etihadu“ koji ga koristi kao kasicu.Ogromne plate se plaćaju iz „ER Srbija“, i to ne domaćim radnicima, nego se plaćaju stranom menadžmentu. Potpisuju se štetni ugovori koji su dobri za „Etihad“, a štetni za „ER Srbiju“. „Etihad“ iznajmljuje avione po velikim cenama. Poslovanje „ER Srbije“, trenutno, i sam menadžment koji ga vodi, nije u interesu građana Srbije.Srbiji jeste potreban nacionalni prevoznik. Način na koji treba voditi računa o njemu, treba ga profesionalizovati, departizovati i onda izvesti na Berzu. Napraviti jednu avio kompaniju koja radi. Naši ljudi su sposobni da to urade, samo stranke na vlasti nisu, ne samo ova, nego i kod bivše vlasti i one pre nje. Niko nije, i niko ne želi, izgleda zna kako da uvede red.Mi znamo kako se uvodi red i ovim anketnim odborom bi mogli bi mogli da otvorimo tu jednu veliku javnu diskusiju i da pokažemo kako je moguće uvesti red „u ER Srbiju“ i kako je moguće od nje napraviti kompaniju koja stoji na svojim nogama i koja ne pravi velike gubitke.Građani verovatno ne znaju, ponovo zato što ih mediji o tome ne obaveštavaju, da je „Etihad“ u velikim problemima, da i „Etihad“ dobija ogromne subvencije od države, ne naše države, nego njihove države, i da razmišlja o tome šta da radi dalje. Tako da imati anketni odbor o ovome je jako važno za opstanak JAT-a, odnosno „ER Srbije“. Hvala. Hvala.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Zaključujem glasanje.Za narodnih poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.Narodni poslanik Saša Radulović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine,

ukupnog iznosa državne pomoći koja je dodeljena „Železari Smederevo“ u istom periodu i štetnosti svih ugovora koje je Vlada Republike Srbije zaključila u vezi sa poslovanjem „Železare“, koji podneo Narodnoj skupštini 15. novembra 2017. godine.Izvolite, kolega Raduloviću. Hvala, predsedavajući.Ovi predlozi za dopunu dnevnog reda praktično pokazuju koliki je javašluk u javnom sektoru, posebno u javnim preduzećima i koliko je to koštalo građane Srbije. Iz ovoga može jasno da se vidi da je ono smanjenje plata i penzija u stvari bilo potpuno nepotrebno, da je država u stvari trebala da uvede red, a nije to uradila.„Železara Smederevo“ je pod partijskim menadžmentom pravila ogromne gubitke, a onda su uveli strani menadžment koji je počeo da pravi kudikamo veće gubitke. Na kraju su prodali „Železaru“ Kinezima, budzašto, da bi onda Kinezi nastavili da arče struju po privilegovanim cenama, da zagađuju okolinu, građani Smedereva ne mogu da žive od toga.Radi toga.Radi se o stotinama miliona evra. Radi se ogromnom novcu koji je izvučen iz „Železare“ za to vreme kada je vlast obećavala da će taj novi menadžment da uvede red, pa su isplaćivali ogromne plate i kompenzacije to menadžmentu, pa je taj menadžment posle još tužio Republiku Srbiju i dobio novac pred sudom, opet desetine miliona evra, da im država Srbija da dodatan novac za loš menadžment. je odabrala vlast, i to su činjenice.Taj menadžment je radio stvari koje se u poslu ne rade, ni jedan biznis to ne trpi. Njihove lične kompanije su bile dobavljači „Železare“, tako da menadžment, znači, koji upravlja „Železarom“ je preko svojih ličnih kompanija u inostranstvu nabavljao, bio dobavljač „Železare“ i kroz to izvukao stotine miliona evra iz džepova građana Država je onda morala sve to praktično da nadoknadi time što je pokrila razliku u budžetu.Ovo je samo jedan od primera, velikih primera, koliko novca je bačeno u bunar umesto da se uvede u red i napravi sistem koji funkcioniše.Kad sam bio ministar privrede, ta četiri meseca i 23 dana, pokazao sam kako se uvodi red, kako može da se uvede red. Zamislite, isti oni ljudi koji su radili u sistemu, kada im date nova pravila, počinju da se ponašaju normalno. Za svako radno mesto smo utvrdili šta očekujemo od tog radnog mesta, kako se meri radni učinak, kontrolisali sve to i, zamislite, isti ti ljudi su počeli da funkcionišu ovako.Znači, red može da se uvede. Ono što nedostaje je volja, i to volja vladajuće većine. Hvala. Hvala.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Zaključujem glasanje: od 131 narodnog poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.Narodni poslanik Saša Radulović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom

koji je podneo Narodnoj skupštini 15. novembra 2017. godine.Izvolite. **Saša Radulović** Hvala.„Srbijagas“ je još jedan od primera gde nestaje ogroman novac poreskih obveznika bez da vlast radi išta po tom pitanju. Posao Vlade bi bio da uvede red. „Srbijagas“ iz godine u godinu pravi velike gubitke. Nekada ovim finansijskim trikovima napravi godinu u kojoj pravi neki dobitak, a onda se ponovo vrati u velike gubitke, pošto poslovanje „Srbijagasa“ pravi velike gubitke.Recimo, gubitke.Recimo, za razliku kod EPS-a, čije poslovanje pravi pozitivan rezultat, a negativan rezultat pravi to što ne naplaćuju struju, odnosno velika su potraživanja koja su onda nenaplaćena pa se otpisuju, a neće da nam objave ko su ti potrošači koji ne plaćaju struju.Kod „Srbijagasa“ samo poslovanje ne funkcioniše. Plaćamo izuzetno skup gas iz Rusije. Pored toga, predali smo sva nalazišta gasa u Srbiji NIS-u koji praktično po interesima ruske države i ruske vlasti izvlači gas i naftu, takođe, bez mnogo benefita po državu Srbiju. U pogledu ovog gasa, „Srbijagas“, i to većina zna, pravi ogromne gubitke iz godine u godinu.Ovaj anketni odbor predlaže da, je li, pred poslanicima Skupštine, a to im je deo posla, veliki deo posla, građani možda ne znaju, poslanika bi bio da kontroliše, odnosno nadzire izvršnu vlast. Skupština ne radi to. Nismo imali ni jedan anketni odbor. Pazite, četiri godine, četvrta godina je sastava ovog saziva Skupštine, a da ni jedan anketni odbor nismo imali ni po jednoj temi da utvrdimo činjenice i da praktično Skupština radi svoj posao nadzora.Znate, posao narodnih poslanika nije samo da sede u ovim skupštinskim klupama i da učestvuju u dobacivanjima i galami koju vladajuća većina ovde sprovodi, nego i da radi posao razgovora sa građanima na terenu, rada u skupštinskim odborima, da nadgleda izvršnu vlast, da nadgleda rad javnog sektora, da radi sve te stvari. Poslanici ne rade ništa od toga i imamo jednu potpuno cementiranu partokratiju u kojoj stranka na vlasti, odnosno partijski vrh kontroliše i zakonodavnu, i izvršnu, i sudsku vlast. Imamo jednu granu vlasti. To nije demokratija.Znači, sve ove predloge koje dajemo danas, vladajuća većina odbacuje svaki od njih, znači ni jedan ne prihvataju da uopšte uđemo, jer ako stvari nisu ovakve kako ih ja prikazujem, jedan takav anketni odbor je idealna prilika da vlast to i pokaže, čega se boje. **Vladimir Marinković**

predlog.Narodni poslanik Saša Radulović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi uvida u celokupan izborni u vezi sa privatizacijom i prodajom udela i imovine PKB i njenih zavisnih privrednih društava kompaniji iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Al Dahri za 105 miliona evra, kojom su građani Srbije i budžet Republike Srbije oštećeni za nekoliko puta veći iznos imajući u vidu realnu vrednost celokupne imovine PKB i zavisnih privrednih društava, kao i posledica ovako štetne prodaje, koji je podneo Narodnoj skupštini 14. novembra 2018. godine.Izvolite. **Saša Radulović** Hvala.Građani su verovatno zaboravili, pošto to nije u medijima, privatizovan je PKB, odnosno prodata je imovina PKB i to je prodata za nešto ko 100 miliona evra. Da bi shvatili koliko je to mali iznos, samo deo zemljišta uz zemunski most je vredan više od toga. Znači, samo jedna parcela na jednom mestu, a PKB ima parcele po celom Beogradu, je vredna više od tih 100 miliona evra.Država evra.Država Srbija preko „Telekoma“ je kupila „Kopernikus“ npr. - kablovskog operatera i platila 200 miliona evra, a za PKB je primljeno 100 miliona evra. Ovo nam jasno govori da se radi o još jednoj pljačkaškoj privatizaciji. Znači, mi smo imali poslednjih 30 godina u tri talasa pljačku Republike Srbije i svaki je otprilike ojadio građane za približno isti iznos. Radi se o desetinama milijardi evra.Imali smo pljačkašku privatizaciju tokom devedesetih i pljačku Srbije, pogotovo penzioni fond, zatim tokom bivše vlasti od 5. oktobra do 2012. godine, da ne govorim o svima njima, od „C marketa“, preko „Luke Beograd“ i nebrojeno mnogo, ne 24 sporne privatizacije, hiljadu spornih privatizacija kojim je uništena domaća privreda, do ove nove pljačke.Imate izveštaj jedne Svetske organizacije zove se „Global fanenšl integriti“ koja prati ilegalno izvlačenje novca iz zemalja u svetu. Ona je utvrdila da se iz Srbije ilegalno izvuče godišnje oko četiri milijarde

bi konačno stali na kraj tome, moramo barem jednim anketnim odborom u stvari da raščistimo šta se desilo i da postavimo teška pitanja ministru finansija, ministru privrede - zbog čega su na ovakav štetan način privatizovali PKB? Isto moramo da uradimo i sa drugim. Dosta je bilo, ako dobije podršku birača na fer izborima, ne na ovim koji su namešteni lažni, nego na fer izborima, će sprovesti anketne odbore za sve pljačkaške privatizacije i građani Republike Srbije će moći da vide šta se zaista desilo i kako su opljačkani.Znači, ovo je nešto što dugujemo svim građanima Republike Srbije i ovaj anketni odbor sa PKB bi mogao da bude prvi korak. Usta su vam puna priča o pljačkaškim privatizacijama, ajde dokažite da vas zaista interesuje, da ispitamo šta se desilo. **Vladimir Marinković**

razloga ogromnih gubitaka koje ostvaruje RTB Bor, ukupnog iznosa državne pomoći koja je dodeljena i štetnosti plana reorganizacije RTB Bor, koji je podneo Narodnoj skupštini 15. novembra 2017. godine.Izvolite. Hvala.Građani Bora znaju, većina u Srbiji malo manje, ali građani Bora znaju koliko je opljačkan RTB Bor pre nego što su rezerve bakra prodate Kinezima.Znači, imali smo jednog direktora RTB Bora, Spaskovski se zove, koji je bio direktor za vreme bivše vlasti, kako vladajuća većina voli da kaže – žute vlasti, bio je kadar G17, kao što su i mnogi članovi vladajuće većine koji evo i danas sede u Skupštini Republike Srbije, koji je praktično uništio RTB Bor. Napravio ogromne gubitke, a onda je kroz stečaj pokrenuo, doveo do stečaja, ušao u stečaj i onda gledao da pobriše sve to i preko milijardu evra je nestalo iz knjiga. Toliku štetu je napravio u tom nameštenom stečaju u kome su mnogi ostali bez svojih potraživanja, veliki deo domaće privrede.Dužni smo građanima Republike Srbije da utvrdimo tačno kako je izgledalo to poslovanje bivšeg kadra G17 koji je onda posle toga postao kadar SNS. Ti nesposobni partijski kadrovi očigledno nemaju nikakav problem da preleću iz jedne vlasti u drugu vlast i da nastave da čine štetu građanima Republike Srbije.Nakon Srbije.Nakon tog stečaja RTB Bor je prodat kineskoj kompaniji. U toj privatizaciji, odnosno prodaji prodata je imovina a ne kompanija i prodate su sve rezerve bakra koje se mere su preko 100 milijardi evra. Na nekoliko novih lokacija, građani Bora to sve znaju, država Srbija je sve to praktično dala bez da je zaradila bilo šta od toga, od prodaje RTB Bora dobila je nekih 300 miliona evra koji nisu bili dovoljni da pokriju sve troškove RTB.Za vreme poslovanja Spaskovskog i za vreme za koje je proglasio stečaj napravljena je i ova topionica koja je jedan ogroman kolosalan promašaj čija cena je preko pola milijardi evra, koja nije primerena potreba RTB Bora i tu je jedna kanadska kompanija izvukla veliki novac i mislim da je izvučeno u saradnji sa tada partokratijom na vlasti, a to je bio G17.Ovo je jedna G17.Ovo je jedna velika prilika za poslanike da vrše svoju funkciju, da malo nadziru izvršnu vlast i javna preduzeća i da utvrde kako je došlo do ovih katastrofalnih propusta i kako je moguće da je jedan Spaskovski, sa kojim sam imao veliki sukob kada sam bio ministar i uterivao sam ga u red, kako je moguće da se to dešava i da niko u državi godinama ne reaguje? **Maja Gojković** Hvala.Stavljam

sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u vezi sa poslovanjem celokupne namenske industrije Srbije, naročito sa firmom

je sada još jedan primer u seriji primera. Radi se sada o namenskoj industriji, radi se o Krušiku. Mnogo toga je bilo u javnosti, iznešeno u javnosti, pa bi bilo, ja mislim, vrlo ne samo korisno nego i poučno za sve građane Republike Srbije da taj problem Krušika unesemo u Skupštinu Republike Srbije i da ovde pred svim građanima javno, transparentno i otvoreno govorimo o poslovanju Krušika.Ono što znamo i javnosti i iz mnogo dokumenata koji su dati na uvid javnosti je da je Krušik prodavao oružje ispod cene privatnoj kompaniji koja je u vezi sa ocem ministra policije, odnosno unutrašnjih poslova, Nebojše Stefanovića, da je ta firma, koja se zove GIM, u stvari dobijala oružje po niskim cenama, a prodavala je po visokim cenama.Znači, umesto da sam „Krušik“ ima svu zaradu od tog posla, bio nam je potreban, izgleda otac ministra unutrašnjih poslova, da se ugradi u taj posao. Sada, ovo bi bila odlična prilika, da pred građanima Srbije, vlast pokaže da recimo ovo o čemu ja sad govorim nije istina, jer verujte mi ja bih voleo da nije istina. Mnogo bi bolje bilo za Srbiju da ove stvari o kojima govorim, pljačka o kojoj govorim, se ne dešava i nije desila, nego da budem u pravu i da se zaista dešava.Anketni odbor je idealna prilika da to uradimo pred građanima Republike Srbije. Znači, da jasno pokažemo kako je poslovao „Krušik“, sa kim je poslovao, da više nema sakrivanja informacija, da firma mora da odgovara na zahteve i pitanja narodnih poslanika.To nam je, između ostalog i posao. Naš posao ovde nije samo da sedimo i da se na zvonce glasa i da imamo prepirku među sobom, nego i da vršimo funkciju nadzora izvršne vlasti. „Krušik“ spada u to, u taj nadzor. Namenska industrija je jako važna industrija za Srbiju i stavljanje te namenske industrije u ovakva položaj gde neko može da izvlači novac iz nje, nije nešto što je u interesu Srbije, to je kriminal.Time bi takođe, mogli da suočimo tužilaštvo i policiju, time što ne radi svoj posao. Ja znam, pošto sam radio za policiju i tužilaštvo i radio na nekim od najvećih predmeta korupcije u Srbiji, na 24 sporne privatizacije, kao i što sam radio sa Vericom Barać. znam i da u policiji i tužilaštvu ima jako mnogo čestitih ljudi

Predlog.Zaključujem glasanje: za su glasala četiri poslanika.Poslanik Radulović predložio je da se dnevni red dopuni tačkom Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora, radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u vezi sa privatizacijom, izborom strateškog investitora i prodajom udela kompanije kompanije RBB Bor, kineskoj kompaniji „Ziđin“ za 350 miliona dolara, kojom su građani Srbije i budžet Republike Srbije oštećeni za najmanje 10 milijardi dolara, koliko iznosi profit od buduće eksploatacije rude, kao i štetnih posledica ovakve Hvala.Pomenuo sam već RTB Bor je prodat Kinezima, i to je prodat budzašto, nekih 300 miliona evra, nešto malo manje od toga, gde su sve rezerve bakra, koje Srbija ima, koji se eksploatiše u poslednjih 100 – 120 godina, a verovatno i mnogo, mnogo ranije kroz istoriju, samo ne na toj skali, da smo sve rezerve bakra prodali stranoj kompaniji.Ovo je jedan bitan primer, pošto građani Srbije bi trebali konačno da shvate da su sve svetske sile kolonijalne sile, da svaka kolonizuje negde i da predmet kolonizacije su resursi. Recimo, Kineze interesuje bakar u Srbiji, Nemačku interesuje jeftina radna snaga, Rusiju interesuje gas i nafta. Među velikim silama nema prijatelja, imate smo interese. U ovom slučaju interese Republike Srbije ne štiti niko.Ovaj anketni odbor je potreban da bi utvrdili zbog čega je država Srbija potpisala izuzetno štetan ugovor, još jednu pljačkašku privatizaciju i dala praktično rezerve bakra stranoj kompaniji koja je deo kineske države.Ja nemam, naravno ništa protiv Kineza, oni su nam i saveznici, što se tiče KiM, međutim to rade iz sopstvenog interesa i valjda ne trguju sa tim da bi dobili bakar. Pa, je pitanje zbog čega država Srbija radi ovakve stvari?Rezerve bakra u Boru su procenjene na preko 100 milijardi dolara, ne radi se o trenutnim nalazištima, odnosno trenutnim oknima gde se eksploatiše bakar, radi se o novim i o tome niko nije vodio računa, kada se prodavao RTB Bor. Država Srbija praktično od toga nije dobila apsolutno jer taj novac koji smo dobili za RTB Bor je otišao na saniranje dugova, koje je napravilo rukovodstvo sa Spaskovskim.Znači, ovo je jedna velika pljačkaška privatizacija kojom država Srbija daje važne resurse i praktično pada u kolonijalni položaj prema prema svim tim svetskim silama, gde više ne kontroliše ništa i izgleda da naša vlast na taj način kupuje podršku svih tih sila za svoj ostanak na vlasti.Ono što je takođe zabrinjavajuće je način na koji posluje kineska strana u Boru, izuzetno je štetan po životnu okolinu. Ogromno je trovanje vazduha, nastavilo se.

predlog.Zaključujem glasanje: za je glasalo pet poslanika.Poslanik Radulović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u vezi sa dešavanjima u Crnoj Gori, nakon usvajanja protivustavnog zakona o slobodi i veroispovesti. **Saša Radulović** Hvala.U Crnoj Gori se dešava otimanje imovine

deda je rođen u Crnoj Gori, otac mi je rođen na Kosovu, tako da mogu da govorim o ovome direktno i tiče me se direktno, odnosno krvlju sam vezan sa tim. Država Srbija ćuti o ovome.Smatram da ne treba da ćutimo, nego da otvorimo skupštinsku raspravu. Predložili smo jedan nacrt rezolucije o dešavanjima u Crnoj Gori, pa ću ga ovde i pročitati.Imajući u vidu činjenicu da Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovi sloboda, garantovana je sloboda veroispovesti, pravo na imovinu, pravo na privatnost i zabrana diskriminacije svih građana Republike Crne Gore. Imajući u vidu da se ove garancije odnose i na SPC, imajući u vidu činjenicu da su praksom Evropskog suda za ljudska prava određene granice i uslovi mešanja države u vršenje ovih prava, imajući u vidu činjenicu da u Republici Crnoj Gori značajan broj građana smatra sebe pripadnicima srpskog naroda, što samo po sebi stvara obavezu Republike Srbije, da u slučaju kršenja njihovih prava preduzme aktivnu ulogu u obezbeđivanju minimalnih standarda osnovnih ljudskih prava, da Narodna skupština Republike Srbije donosi sledeću rezoluciju o osudi kršenja ljudskih prava pripadnika srpskih naroda i SPC u Crnoj Gori.Jedan osuđuje se kršenje ljudskih prava pripadnika srpskog naroda i SPC od strane Republike Crne Gore i pozivaju organi vlasti Republike Crne Gore da poštuju obaveze koje su preuzeli ratifikacijom Evropske konvencije.Pozivaju se predsednik Republike Srbije i Vlada Republike Srbije da u skladu sa svojim ustavnim ovlašćenjima iniciraju odgovarajuće postupke u cilju zaštite, ne samo prava srpskog naroda i SPC, već i zaštite elementarnih ljudskih i imovinskih prava svih građana Crne Gore, bez obzira na versku i nacionalnu pripadnost, kao i same vladavine prava koja razdvaja uređena demokratska društva od samovolje skupštinske većine.Daje

predlog.Zaključujem glasanje: za je glasalo pet poslanika.Poslanik Radulović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u vezi sa trenutnom situacijom sa migrantima. Ja ću kazati ovaj deo polako, jako je važno da svi građani shvate šta se dešava.Ja bih voleo da nisam u pravu. Voleo bih da ovo nije tačno što ću kazati, jer bolje da ja nisam u pravu, nego da ovo što ću kazati je tačno.Srbija tačno.Srbija nestaje pred našim očima. Čovek po čovek, porodica po porodica, dok nas na ovim prostorima više ne bude bilo. Godišnje Srbiju napušta gotovo 50 hiljada građana, naše dece, jer im život u Srbiji više nije podnošljiv. Ceo Balkan nestaje. Sve zemlje na Balkanu su u istom procesu.I, šta Vlada radi da zaštiti Srbiju? Šta je demografska politika? Na žalost, imamo govor predsednika SNS pred kamerama „Tanjuga“, gde jasno kaže da će broj emigranata koji će se naseljavati u Srbiju do 2028. godine polako da raste i da će se 2028. godine izjednačiti sa brojem naše dece koja beže iz zemlje. To vam je 50 hiljada godišnje. pa na dalje, broj emigranata koji će se naseljavati u Srbiji biti veći od broja naše deca koja beže iz zemlje.Ovo vam dragi građani, znači da je plan Vlade da nadomesti našu decu koja beže iz zemlje, da naseli u Srbiji preko milion migranata u narednih 20 godina. Znači, milion naše dece treba da napusti zemlju u tom periodu, uglavnom idu za Nemačku, milion migranata da se naseli i to protivno njihove volje i još milion ljudi gotovo treba da izgubimo kroz negativan natalitet, odnosno više nas umire nego što se rađa. Ovo vam je nestajanje Srbije.Zašto vlast radi ovo? Ovo je takođe i nemačka politika, pošto našu radnu snagu Nemačka vuče kod sebe, kvalifikovanu radnu snagu koja radi kod njih ispod cene, a ovde imaju namere za svoje fabrike za jeftinu radnu snagu, za motanje kablova, da naseljavaju Vlade, koja izgleda, Slavicu Đukić Dejanović, koja javno već govori o tome kako treba da se spremimo na to da će naša deca ovde kod kuće da se žene i udaju sa migrantima.Da vam kažem jednu stvar oko migranata. Migranti su žrtve, oni nisu krivci. Velike korporacije svetske bombarduju njihove zemlje, kreiraju veštački migrantsku krizu i dovode ih u Evropu, cilj im je

Srbije.Briselski sporazum je potpisala ova vlast nakon 2012. godine, potpisao ga je Ivica Dačić zajedno sa Aleksandrom Vučićem koji je to podržavao. Briselskim sporazumom država Srbija se obavezala da povuče sve svoje institucije sa teritorije Kosova i Metohije.U isto vreme prištinska vlast, koja bi želela da ima nezavisnu republiku, a nema je i ne može ni da je dobije bez da je država Srbija prizna, se obavezala da će da napravi zajednicu srpskih opština, gde će biti ne samo opštine na severu, nego i opštine u ostatku Kosova i Metohije, gde su srpske enklave, gde ima, u stvari većina građana građana Kosova i Metohije, koji su lojalni Republici Srbiji, žive u tima enklavama.Država Srbija je ispunila sve svoje obaveze iz Sporazuma. Povukla se sa Kosova i Metohije, povukla svoje institucije, dala im pozivni broj, rešila mnoga pitanja, znači jednostrano uradila mnogo stvari, dok Priština nije uradila ni jednu jedinu stvar.Zajednica srpskih opština nije napravljena, niti se zna kada će. Uvedene su čak i takse za srpsku robu i to je u stvari nemački plan na Kosovu i Metohiji, gde Nemačka pokušava da parira Americi i da u stvari nekako što pre odvoji Kosovo i Metohiju od Srbije. E, sada vidimo sukob u poslednje vreme između američke i nemačke politike.Pošto prištinska strana ne ispunjava ni jednu tačku sporazuma, evo to vam je već duže od osam godina, država Srbija bi trebala da se povuče iz Briselskog sporazuma, da ga proglasi ništavim zbog ne ispunjenja Prištine, odnosno sporazum je ništav, zato što Priština ne ispunjava ni jednu tačku u tom sporazumu.Nebitno je da li ste ga podržavali ili ga niste podržavali u vreme kada je potpisan, šta se očekivalo, šta se nije očekivalo tada, da ne ulazim u to, ono što nam je bitno je zbog čega smo i dalje u tom sporazumu.Ovaj predlog poslaničke grupe, odnosno poslanika DJB je da Srbija proglasi taj sporazum ništavim, da se povuče iz njega i da nastavi dalje politiku kao da tog sporazuma nema. Bez pristanka Srbije, Priština ne može da napravi državu. Prema tome, na nama je da damo nešto i da ne damo, nemamo ni jedan razlog da damo bilo šta. Kosovo i Metohija je deo Srbije, tako će i ostati. Ovo bi trebao da bude prvi korak u tome da ponovo kažemo da je deo Srbije. Hvala. **Maja Gojković** Hvala.Stavljam na glasanje ovaj

predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi preispitivanja trenutne spoljno-političke orijentacije Republike Srbije

je jako važno za građane Republike Srbije da shvate. Prolazimo kroz tektonske geopolitičke promene. Znači, ceo koncept zapada se menja, zapad se među sobom podelio ponovo. Podsetiću građane, imali smo dva svetska rata u kojima je u stvari zapad ratovao protiv zapada, gde smo mi bili na jednoj strani.To se dešava ponovo i praktično ta geopolitička promena je Amerika i Velika Britanija se odvajaju od Nemačke i mislim da će Francuska u nekom kraćem periodu se takođe odvojiti od Nemačke. Evropska Unija je dominirana od strane Nemačke. Nemačka uređuje sve na Balkanu. Ni jedna zemlja unutar EU se ne bavi Balkanom osim Nemačke. Kontrolišu medije, kontrolišu u postavljaju elite u svim zemljama Balkana i na vlasti i u opoziciji, pretvaraju Balkan u svoju koloniju jeftine radne snage.Srbija snage.Srbija se nekoliko puta u svojoj istoriji oslanjala na nemačku politiku i na austrougarsku politiku pre nje, veliku cenu za to smo platili. Danas Republika Srbija ponovo prati nemačku politiku u Evropi. Nemačka nam praktično uređuje sve, štampa udžbenike, izvlači decu i zapošljava ih kod sebe, otvara fabrike za jeftinu radnu snagu, kontroliše medije i političku elitu. Valja nam se probuditi.Te tektonske geopolitičke promene dovode do velikih promena na evropskom kontinentu. Evropska unija nije Evropa. Srbija je ponosan deo Evrope, Rusija je takođe deo Evrope. Evropska unija je jedna mala birokratska tvorevina koja sedi u tri grada, u Briselu, Strazburu i Frankfurtu i pokušava da pomoću bankarskog globalizma koji kontroliše, uništi suverene zemlje Evrope.Srbija Evrope.Srbija treba da se osloni na suvereniste, druge suverene zemlje koje se izvlače iz nemačke dominacije. Britanija je napustila EU, za njom za njom očekujemo da će da je prati i Italija, i Poljska, Skandinavske zemlje. Znači, nama treba potpuno nova politička orijentacija.Što se tiče KiM, SAD su svojim akcijama sprečile, odnosno predsednik Tramp je sprečio pravno-obavezujući sporazum na KiM. Da kažem, Tramp nije prijatelj Srbije, ali je po naše interese najbolji američki predsednik u poslednjih 50 godina. Tako da treba pratiti šta se dešava, imamo veliki sukob između američke politike, nove američke politike, politike Klintonovih i politike Nemačke koja bi da se uspostavi kao nova svetska sila. **Maja Gojković**

donela Zakon o zaštiti prirode, u kome je praktično omogućila izgradnju malih hidroelektrana koje uništavaju planinske reke u Srbiji. To znaju svi građani Stare planine, Kopaonika, Zlatibora, mnogih planina gde se uništava priroda zarad malo profita.Prethodna vlast je donela zakon, a ova vlast je počela da ih sprovodi, davala licence, imala plan da napravi ogromna broj malih hidroelektrana koje sve kada bi se napravile praktično zgurale sve naše planinske reke u cevi, uništile prirodu, a to bi na energetskom bilansu Republike Srbije značilo negde 2,5% struje. To sve radimo pod plaštom nekog EU-projekta za zelenom energijom. Ovo nije zelena energija, ovo je uništavanje prirode.Građani prirode.Građani su, srećom, stali na noge, krenuli da brane svoje reke i uspeli da odbrane na mnogim lokacijama. Posao još nije gotov, moramo da promenimo zakone da to više ne bude moguće.

a zakoni koje je donela prethodna vlast i podržala ova vlast su omogućili da se grade između ostalog i mini hidroelektrane i neki drugi privredni objekti. Ni jedan privredni objekat ne pripada u zaštićenu zonu prirode, treba da je očuvamo, dobili smo je od naših predaka. Srbija nije naša, nismo je mi napravili, dobili smo je u amanet da je čuvamo i da je predamo narednim generacijama.Tako da, ove izmene zakona u stvari predlažu da da, ove izmene zakona u stvari predlažu da tamo gde su zaštićene zone prirode, da je tamo zabranjena svaka izgradnja, posebno izgradnja protočnih mini hidroelektrana. Sve izgrađene do sada bi morale da budu uklonjene, ako je investitor imao sve dozvole Republike Srbije, onda uklonjene o trošku budžeta, odnosno to je onda greška države. Ako je potkupljivao i dobijao dozvole nelegalno, onda će morati da ih ukloni o sopstvenom trošku i da vrati prirodu u prethodno stanje.Mislim da je ovo jako važno, veliki broj građana je ustao protiv ovoga. Ovo takođe govori da imamo kontinuitet od bivše vlasti do ove vlasti. Sve što je bivša radila ova je nastavila i radi još gore. Vreme je da prekinem. Hvala.

Hvala.Evo, vidite, opet na preskok, malo o zaštiti okoline, malo o Kosovu i Metohiji.Obaveza Republike Srbije je, po Ustavu iz 2006. godine, da u roku od šest meseci ili godinu dana donese zakon o Kosovu i Metohiji. To je obaveza koju nisu sprovele ni prethodna vlast ni ova vlast, evo 14 godina. Obaveza je bila da donesemo takav zakon. E, „Dosta je bilo“ je izradio nacrt zakona o Kosovu i Metohiji i predložio ga Skupštini Srbije da ga usvoji. Šta zakon radi? Ovaj predlog zakona predstavlja presek Rezolucije 1244 i Ustava Republike Srbije i ponovo Kosovo i Metohiju vraća u pravno ustavni poredak Republike Srbije.Prepoznajemo da po Rezoluciji 1244 lokalno stanovništvo ima maksimalnu samoupravu i da je pod nadzorom UN i to prepoznajemo i u zakonu. Koristili smo model između Danske i Farskih Ostrva. Građani Republike Srbije verovatno ne znaju, Farska Ostrva su proglasila nezavisnost 1945. godine, baš kao i prištinska kvazi država. 1945. Danska se nije preterano uzrujala, nije išla tenkovima na njih, nego je donela svoj zakon o Farskim Ostrvima. Oni mogu da imaju i fudbalsku reprezentaciju, mogu da imaju zastavu, mogu da imaju status koji oni zovu ustavom, mogu da imaju

Tako da, imate jednu zemlju u EU u kojoj je većina zemlje Danske na kontinentu u EU, a Farska Ostrva koja su sastavni deo Danske nisu. E, takav predlog zakona je donela i poslanička grupa DJB, koja prati taj model i radi istu stvar u Srbiji.E sad, jednu interesantnu stvar su rešili Danci, pa smo i to preuzeli. Kazali su – ako neko uzme pasoš Farskih Ostrva, odnosno državljanstvo Farskih Ostrva, neće ga proganjati država Danska. Oni priznaju taj dokument, ali kažu – taj građanin Farskih Ostrva gubi sva prava svih ostalih građana Danske. Tako smo mi predložili istu stvar, ko god je uzeo pasoš prištinske kvazi države da gubi državljanstvo Republike Srbije, gubi pristup obrazovnom sistemu, socijalnom sistemu zaštite, penzionom, praktično je stranac. Tako da, zakon je dobar za lojalne građane Republike Srbije. Mi smo jedina politička opcija koja je predložila rešenje po kome Kosova i Metohija ostaje sastavni deo Srbije praktično treba da razvijamo Srbiju da bi privoleli druge da idu ka nama. To je ovaj zakon. Hvala.

Hvala.Pošto je ovo paket od tri zakona što se tiče mini hidroelektrana, žao mi je što nisu zajedno, jer bi onda mogao da obrazložim od jednog do drugog, nego predsedavajuća preskače, odnosno to su verovatno uradili već u skupštinskim službama, pa moram malo o Kosovu i Metohiji, a malo da se vraćam nazad na mini hidroelektrane. Ovo je inače i razlog zašto bojkotujemo rad Skupštine, pošto ne postoje uslove, a to se danas i dokazuje.Znači, tri su zakona koja rešavaju ono što je uradila prethodna vlast, dozvolila u stvari ovoj vlasti da se protočne hidroelektrane ugrade po velikom broju malih planinskih prelepih reka u Republici Srbiji i da se time potpuno uništi čovekova okolina. U ovom slučaju da bi se sproveo neki projekat potrebno je da se uradi jedna studija uticaja tog projekta na životnu okolinu. Gde god imate zaštićene zone prirode te studije moraju da se rade. U zakonu su napravljeni, zamislite, izuzeci, tako da mini hidroelektrane čija je instalisana snaga manja od dva megavata ne moraju, odnosno ostavljeno je ministarstvu da samo proceni i, zamislite, ministarstvo odluči da proceni da nikada te studije nisu je ta jedna od rupa kroz koje su i napravljene te mini hidroelektrane koje su uništile naše planinske reke i na Staroj planini i na Kopaoniku i na Zlatiboru i u drugim mestima. Tako da, zakon predlaže da se ta rupa zatvori i da uvek mora da se radi studija kada je u pitanju zaštićena zona prirode i ovaj predlog zakon kaže ne samo da mora da se radi studija nego ne može ništa da se gradi što je privredni objekat, pošto je priroda u tim zaštićenim zonama važnija, netaknutost te prirode je važnija od bilo koje privredne aktivnosti. Glavna koja treba da bude u tim zaštićenim zonama jeste turizam, jeste eko turizam, odnosno etno turizam i to je nešto što pored poljoprivrede treba da bude jedan važan motiv, odnosno važan temelj

je jedan dobar primer i ovog zakona kako dobro rade bivša vlast i sadašnja vlast i kako ništa ne menjaju kada prelaze sa jedne na drugu.Prethodna vlast je imala – EU nema alternativu politiku, ova vlast ima EU nema alternativu politiku,

Hvala.Ove je sad treći od tri zakona koji se tiču mini hidroelektrana.Znači, prvi je, rekli smo da ne može da se gradi u zaštićenim zonama prirode uopšte. Drugi je da mora da se radi studija uticaja na okolinu kada se gradi bilo šta, recimo, čak i turistički objekat. Ovo treće, interesantno je bilo, pošto te reke planinske trpaju u cevi, građani to mogu da vide, nažalost, samo na društvenim mrežama zato što su sve mediji zatvoreni i ne puštaju ove informacije, tako da ne možete ni da se upoznate sa njima. To izgleda stravično. Znači, te prelepe reke zgurane u cevi, to izgleda stravično.Imali su problem i kad su to radili, jer nisu mogli samo da koriste korito reke, nego su te derivacione cevovode morali da sprovode i preko privatnog poseda. Znači, neko ima parcelu, i to znaju ljudi sa Stare planine jako dobro, i onda oni hoće da preko njihove zemlje, privatne zemlje, sprovedu derivacioni cevovod. Pošto to nisu mogli pre nego što je ova izmena zakona napravljena, onda je ova skupštinska većina, znači ovi poslanici SNS-a, doneli izmenu Zakona o planiranju i izgradnji kojom su kazali da se taj derivacioni cevovod smatra infrastrukturom. Znači, taj privatni derivacioni cevovod za potrebe privatnih malih hidroelektrana se smatra infrastrukturom državnom, pa da onda privatni vlasnici moraju da puste te graditelje da provuku derivacioni cevovod kroz njihove parcele. Ovo je prosto neverovatno, zakon ovakav kakav je, nije ni ustavan. Međutim, problem je kad se obratimo Ustavnom sudu, oni ne uzimaju ovo u razmatranje uopšte.Tako da, ova tri zakona koja smo predložili mogu da promene sve oko mini hidroelektrana, da više nikada ne gradimo mini hidroelektrane, da se naše reke ne guraju u cevovode i da zaštitimo prirodu. Državu Srbiju nismo mi stvorili, data nam je u amanet, dali su nam preci naši, koji su je čuvali, sačuvali, na nama je da uradimo isto. Ovo je greh protiv države, protiv naroda i protiv prirode i treba ga sprečiti.Vladajuća većina je gluva na ovo. Očigledno da i prethodna i ova vlast sprovede identičnu politiku, od pljačkaških privatizacija, preko uništavanja prirode i malih hidroelektrana, gde praktično ista politika ima kontinuitet, evo, već 30 godina. **Maja Gojković** Hvala.Stavljam

Ove sad izmene Zakona o medijima, imamo prilike u javnosti, građani imaju prilike da vide ovaj obračun između N1, odnosno „Junajted medija“ i „Telekoma“, gde bi N1 nekako na silu da se ugura u mrežu „Telekoma“ i da još zarađuje pare od toga, a „Telekom“ mu to ne dozvoljava, a sa druge strane SBB je mreža koja je unutar N1 i koja je deo istog vlasničkog paketa sa N1, „Junajted medija“ ne dozvoljava nijednoj novoj televiziji da se prikazuje na N1.E sad, kad malo pogledamo, kanali koji se puštaju preko „Telekoma“ rade propagandu vlasti, praktično podržavaju sve politike vlasti, od politike oko naseljavanja migranata, do politike prodaje Kosova i Metohije, stranih investitora, subvencija koje se daju, iseljavanja naših ljudi, imamo programe Nacionalne službe za zapošljavanje, koja zapošljava naše ljude u Nemačkoj. Prosto neverovatno. Da nemačke kompanije štampaju udžbenike za našu decu, znači, da pratimo nemačku politiku na Balkanu, to radi vlast.To podržavaju praktično svi mediji koji se emituju preko „Telekoma“, ali istu politiku propagira i N1. Znači, oni imaju problem sa Vučićem, ali ne i sa politikama koje Vučić sprovodi. I kod njih je politika – EU nema alternativu, i jedni i drugi u stvari onemogućavaju bilo koji novi kanal da se pojavi i da građani Republike Srbije mogu da ga gledaju. Imate televiziju koja se zove „Slobodna televizija“, koja je tražila, dobila dozvolu od REM-a, znači, državne institucije koja daje dozvole za emitovanje, i ne može ni od jednog kablovskog operatera da dobije da ih pusti da se emituju, i to besplatno, ne traži čak ni novac za to.Na ovaj način se uništava medijski pluralizam i u stvari monopolisti i „Telekom“ i SBB u potpunosti kontrolišu medijsku sliku i ne dozvoljavaju da građani Republike Srbije budu informisani. Onda dodatno, verovatno ne znate ovo, N1 se emituje iz inostranstva, ne iz Srbije, odnosno program se pravi u Srbiji, ali se izvozi, pa se onda ponovo uvozi, odnosno reemituje u Srbiji. Zamislite, kanali „Pinka“ takođe se proizvode u Srbiji, emituju uglavnom u Bosni i Hercegovini, a onda iz Sarajeva vraćaju, odnosno reemituju u Srbiji. Time se izbegava plaćanje poreza, time se izbegavaju obaveze prema državi Srbiji, nemaju čak ni dozvole REM-a.E, ove zakonske izmene govore o tome da hoćemo red u medijskom prostoru, da medijski prostor radi u interesu građana Srbije, a ne ovog duopola, odnosno monopola SBB-a i „Junajted medija“ i on nalaže svim kablovskim operaterima da moraju sve kanale da prikazuju. **Maja Gojković**

Izvolite. o čemu ću sada govoriti.Donete su izmene Zakona o oružju koje su trebale da uvedu red, da uvedu lekarsko uverenje za sve one koji poseduju oružje. Posedovati oružje i nositi oružje sa sobom su dve različite stvari, građani to ne znaju. Posedovanje je jedno, a pravo na nošenje oružja je nešto sasvim drugo.Sada govorim o imovinskim pravima, odnosno pravima građana da poseduju oružje. Veliki broj oružja poseduju građani Republike Srbije, veliki broj njih su penzionisani policajci i vojnici. Država je napravila promenu zakonu u kojoj je kazala da građani mogu da poseduju oružje za ličnu bezbednost samo ako, i to je član 11. tačka 8), država Srbija, odnosno MUP utvrdi da imaju ugroženu ličnu bezbednost. Znači, ovo je neustavno samo po sebi.Član 50. govori o preregistraciji, pošto je zakon predvideo da se stari papirni dokument zameni plastičnom karticom na kojoj može da bude registrovano više komada oružja, pa su onda protiv zakona primenjivali ovaj član 11. na preregistrovanje oružja, uzeli vlasnicima oružja velike pare, znači, ne samo lekarsko uverenje koje je potrebno, i koje je dobro rešenje, nego i ostale takse koje su im naplaćivali i onda su to iskoristili za zaplenu oružja, odnosno odbijali su da građanima koji su se pojavili, uredno hteli da preregistruju oružje, odbijali su da daju dozvolu vadeći se na to da oni misle da njihova bezbednost nije ugrožena.Ovo je dovelo do toga da je došlo do velikog broj oduzetog oružja. Sada ide najinteresantnija stvar. Pošto građani Republike Srbije ne mogu da prodaju svoje oružje, ne postoji tržište oružja u Srbiji, niti mogu da ga prodaju u inostranstvu, onda su morali da predaju to oružje državi i, zamislite, na sajtovima na kojima se prodaje oružje, po Americi, na primer, i drugde smo pronalazili te njihove komade oružja koje je, izgleda, nekako iz Ministarstva preko neke kompanije završilo na tim sajtovima. Znači, očigledno se radi o velikoj korupciji gde je država oduzimala oružja, a onda nekom privatno dala da ih prodaje u inostranstvu.Ovaj zakon koji smo predložili ukida diskreciono pravo Ministarstva da uskrati vlasnicima, zakonitim vlasnicima oružja koji su to uradili legitimno i legalno, da im uskrati preregistraciju i brišemo tačku 8) i tu mogućnost da MUP kaže – procenjujemo da vam nije ugrožena bezbednost,

predlog.Zaključujem glasanje: za – pet poslanika.Primili ste izveštaje Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja koji je utvrdio da je nastupanjem smrti narodnog poslanika, Vere Paunović,

konstatuje da je prestao mandat pre isteka vremena na koji je izabrana narodnom poslaniku Veri Paunović, danom nastupanja smrti.Saglasno Zakonu o izboru narodnih poslanika izvršiće se popunjavanje upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini.Narodni

ovolike količine predloga nešto mnogo reći, ali mislim da je iz ovog mora kolege Radulovića svakako bilo bar neki predlog koji je mogao biti usvojen, ako ništa drugo, barem ovi ekološki zakoni, no, naravno, to je stvar volje i procene vladajuće većine. Dakle, barem nešto, možda bi onda, ne bi toliko mnogo predloga stizalo.Ja sam se opredelio za svega par koje sam već ovde predlagao, naglašavam da Predlog Anketnog odbora za utvrđivanje činjenica o smrti, odnosno ubistvu Olivera Ivanovića nisam zvanično podneo, jer sam rekao da neću zvanično podnositi, ali mislim da to neformiranje anketnog odbora po tom pitanju ostaje mrlja, ozbiljna mrlja na ovom, pore ostalog, na mandatu ovog skupštinskog saziva.Kako god, dakle, moj predlog se tiče na izgled radikalne mere ali koja je vrlo motivisana svime što se dešavalo poslednjih meseci ili poslednjih godinu dana, ili bolje reći što je isplivalo u javnost poslednjih godinu dana o događajima vezanim za našu namensku industriju, o zloupotrebama, nepotizmu, pljački i možda svesnom, tendencioznom urušavanju, uništavanju namenske industrije, koje naravno traje dugo i ne mislim da je to počelo samo za mandata ove vlasti, ali je sada kulminiralo i rekao bih u cilju da se ona što pre i što jeftinije proda nekim stranim ili domaćim privatnim vlasnicima. S toga je moj predlog da se ukine, odnosno izbaci privatluk i privatno posredništvo kada je reč o trgovini proizvodima namenske industrije.Mi imamo državnog trgovca i posrednika, to je SDPR. Svaka od ovih fabrika ima svoju komercijalu, ima svoju službu prodaje i mislim da nije bilo nikakvog razloga da se tu uvode i neki posrednici koji su uzgred budi rečeno tu godinama, kažem, ordinirali su iza mandata prethodne vlasti, plus neki su sada iskočili u prvi plan i osnovano se sumnja zbog toga što su bliski sadašnjoj vlasti, direktno ili indirektno, neki čak i rodbinskim vezama za aktuelnu vlast se ne bi to tako nastavilo, pa da neki treći koji dođu ili se vrate neki prethodni, onda ponovo odvoji svoje trgovce i svoje posrednike, pa da onda ovi sada što su glavni, malo otišli u drugi plan, kao što su do sada u drugi plan otišli neki koji su radili sa prethodnom garniturom, iskočili novi, da bi se to ukinulo, predlažem, izbacivanje, izbacivanje, radikalnu meru, ali samo naizgled radikalnu meru izbacivanja privatnih posredništva kada je reč o trgovini oružjem.Mislim da to bi to bila blagotvorna mera, naizgled samo radikalna, a u suštini bi u velikoj meri iskorenila taj izvor korupcije, očigledno ozbiljan izvor korupcije u namenskoj industriji. **Maja Gojković**

Zahvaljujem, predsednice.Ovaj predlog izmene zakona podneo kao ilustraciju, ali mislim da je to važno, ali kao ilustraciju jedne loše prakse koji je ovaj saziv parlamenta praktikovao, evo godinama, kao i prethodni takođe, gde se neke stvari, neke mere, neka zakonska rešenja prosto mehanički, preuzimaju iz tzv. evropske zakonodavne prakse. Pri čemu u želji da budemo veći katolici od pape, u želji da se nekako istaknemo, bilo Vlada u celini, bilo pojedini resori i pojedini ministri, onda idu čak i korak dalje,

sveta.Tako između ostalog je došao i onaj predlog, za koji sam ja bio naravno i kada je podnošeno, kada je vladajuća većina izglasala zajedno sa jednim delom i opozicije tadašnje, tada prisutne,

Tada sam ukazivao, priznajem, još nekolicina kolega, da je to loša mera, da će to izazvati sumnje, da će to izazvati i da neće doprineti cilju koji nam je zajednički, da bude što više donora, ali da bude što više dobrovoljnih donora, što se može postići kampanjama, motivacijom, da se u kampanju uključe javne ličnosti, popularne ličnosti, sportisti, glumci, umetnici, popularni lideri ili političari, ako hoće.Dakle, umesto toga uvedena je obavezna i kažem, podrazumevana saglasnost za donorstvo što je samo rezultiralo strahom građana. Mi smo pre neki dan ovde usvajali i raspravljali Zakon o trgovini bebama, odnosno nestalim bebama, pa smo videli i da se to dešavalo što nismo mogli da verujemo. Mislim da će u javnosti postojati sumnje, da će postojati neka vrsta crnog tržišta organa, kao što je nažalost postojalo i crno tržište bebama, decenijama unazad.Mislim da je mnogo bolje, em što je ovo neustavno rešenje, em što ne doprinosi cilju koji bi trebalo da nam je zajednički i da nam je human, trebalo bi povući, odnosno usvojiti moj predlog i povući ovo sada postojeće rešenje da su svi građani

Hvala, predsednice.U četvrtak je

stavove oko sedam hiljada odbornika u 136 skupština opština gradova u Republici Srbiji. Što znači da to nije Vlada koja uvažava stavove lokalnih samouprava, nego uvažava stavove multinacionalnih korporacija i interese koji nisu interesi Srbije.Meni je takođe žao što nismo više razgovarali o izmeni i dopuni Zakona o GMO, jer evo, usvojili ste zakon, izmene i dopune člana 5. Zakona o bezbednosti hrane i definisali genetički modifikovanu hranu bez naznake da je za ljude i genetički modifikovanu hranu za životinje time ste favorizovali životinje u odnosu na ljude.Takođe ste definisali da je genetički modifikovana hrana i hrana bez oznaka za koga i od čega, a dodali ste i hranu za životinje od genetički modifikovanih organizama. Nadam se da građani Srbije neće podržati one koji se zalažu za genetički modifikovane organizme zbog sebe, zbog svoje dece, zbog svoje unučadi i zbog svoje zemlje.

tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za poslovanje kablovskih operatera, emitovanja prekograničnih kanala, emitovanja domaćih reklama u sadržajima prekograničnih kanala i ostalih nepravilnosti vezanih za elektronske medije i kablovske operatere koje kontrolišu Dragan Đilas, Dragan Šolak i Dejvid Dame i gospodo narodni poslanici, preko lažnih prekograničnih kanala Dragan Đilas će nas poslati razne modifikovane političke organizme.Malopre smo čuli o nekoj deklaraciji, letećem paradajzu, krastavcu koji ujeda itd. Radi naših gledalaca ja moram da ponovim zakonom koji je pravno obavezujući dokument zabranjen uzgoj i promet genetički modifikovanih organizama na teritoriji Srbije. Deklaracija nije obavezujući dokument. Mi imamo zakon koji to zabranjuje. Zato se ja pitam da li sa nekog F odeljenja fali neki pacijent ili su pušteni na produženi vikend?Broj dva. Isti ti prekogranični kanali su nam poslali lika iz poslaničke grupe Radulović Del Boj kompani koja se raspala i sada imamo trojku vračara i tračara. Šta je sve taj Đilasov pregoranični kanal ga podržava, šta je sve rekao? Rekao je da krađa izbora. Evo njegova izjava od 19. septembra Saša Radulović ili kradulović na predsedničkim izborima DJB je imao pokrivena sva biračka mesta. Krađe na biračkim mestima nije bilo. Neće biti ni na beogradskim. Evo njegove izjave. Danas tvrdi sasvim drugačije modifikovan politički organizam.Dalje, pričao je o građevinskom zemljištu iz PKB. Građevinsko zemljište 1.500 ha koje je pripadalo PKB i dalje pripada PKB, ne pripada Al Dahri, kao što pripada još 5.000 ha zemljišta. Znači to je društveni kapital koji je nastao radom PKB i on nije otuđen. To je još jedna laž modifikovanog političkog organizma koga u Americi jure za utaju poreza. Taj stečajni upravnik koji je u stečaj gurnu sve što ovi privatizacijom nisu dokusurili, u Americi ga jure za milion evra poreza. Gori od Al Kaponea. Ja, mislim da Al Kapone sitna riba pljuckavica stečajnog upravnika Radulovića, reketirao, odrao reketom i bio bi verovatno u stečaju.Dame i gospodo narodni poslanici, ta grupa ljudi je nevladina organizacija. Nikada nisu registrovali političku stranku. Saša Radulović i Branka Stamenković su dobili po milion i po dinara iako nisu vršili svoj posao. Danas je došao da zbunjuje građane Republike Srbije pred izbore, a nije rekao da kao nevladina organizacija, neregistrovana politička stranka u poslednje četiri godine dobio preko tri miliona evra što sleduje političkim strankama, a ne nevladinim organizacijama. Taj novac je proneverio tako što je plaćao Branki Stamenković.

predlog.Narodni poslanik Aleksandar Martinović predložio je da se obavi zajednički jedinstveni pretres o Predlogu zakona o potvrđivanju protokola o izmenama i dopunama Konvencije zaštite lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, Predlogu zakona o potvrđivanju Aneksa 1 sporazuma o ekonomskoj tehnološkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan.Stavljam na glasanje ovaj

celini.Zaključujem glasanje: za – 124, protiv – niko, nije glasalo pet poslanika.Konstatujem da smo utvrdili dnevni red Prve sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini, u celini.D

će biti redovno.Molim poslaničke grupe ukoliko to već nisu učinile da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.Primili ste Predlog zakona koji su podneli Marijan Rističević i Đorđe Komlenski i Bojan Torbica.Molim poslaničke grupe da mi predaju liste ovlašćenih predstavnika, liste govornika.Saglasno članu 157. stav 1. Poslovnika, otvaram načelni pretres o Predlogu zakona o izmeni Zakona o oružju i municiji.Da

intervenciju vlasnika oružja, od lovaca do drugih vlasnika koji nisu u roku preregistrovali, odnosno promenili oružani list.Rok

da vlasnici oružja preregistruju oružje i da dobiju novi dokument, odnosno biometrijski oružani list. Uprkos produžetku od godinu dana, malo zbog komplikovane procedure, malo moram priznati zbog lenjosti naših građana, malo možda i zbog zakona koji nije definisao tu oblast na najbolji način, uglavnom od 400 do 500 hiljada naših građana, vlasnika oružja, u roku koji ističe 5. marta, nije nije pokrenuo postupak za zamenu oružnog lista, odnosno neki nisu prošli obuku, a neki nisu dostavili lekarsko uverenje, uglavnom je procedura malo komplikovanija.Neki možda i nemaju novca, i ja mislim da su naši građani, bez obzira što priznajem da među nama ima i lenjih, da su zaslužili da taj rok produžimo za dve godine.U tom smislu, nas trojica smo taj zakon predložili i mislimo da to nije neko pitanje oko čega se valja nešto nagađati ili pregoniti preko dijaloga poslaničkih grupa i narodnih poslanika, mislimo da je to čisto tehničko pitanje.Verujemo pitanje.Verujemo da zakon nije savršen, ali u nadi da je dve godine, kroz neku javnu raspravu, eventualno može da se donese i novi zakon, ili stari popravi, jer se javljaju mnogi vlasnici oružja, koji imaju i druge zamerke sem produženja roka.Dakle, čisto tehnička stvar da damo mogućnost našim građanima da to oružje preregistruju, odnosno da dobiju nove biometrijske oružane listove i mislim da je rok od dve godine primeren, a MUP bi sa moje strane morao svaka tri meseca da se da se oglašava, i javni medijski servis da se oglašavaju i da upozoravaju naše građane, da taj rok od dve godine nije nije neki rok koji je beskonačan i da ne treba čekati poslednjih mesec dana kao što je to do sada bio slučaj, da se ponovo zanovi neki zahtev.Mislim da Vlada zaslužuje pohvalu jer je stavila ovo na dnevni red, da narodni poslanici koji su glasali da se stavi na dnevni red po hitnom postupku zaslužuju pohvalu i ja verujem da ćemo za ovaj zakon glasati svi, jer on samo nudi mogućnost građanima, bez obzira na politička uverenja, bez obzira na na naciju, veru, itd, nudi šansu da ono što nisu uradili u prethodne tri ili četiri godine, urade u nekom periodu do 2022. godine.Stoga sam zahvalan svim poslanicima, opozicije i vladajućim, koji su se za ovaj predlog interesovali i koji su na određen način, bez obzira što predlog nisu potpisali, ovakav predlog podržali. Hvala.

ovaj zakon sam po sebi nema ništa što je sporno. Dakle, mi imamo jedan ozbiljan problem koji je nastao usled toga što su loše planirane aktivnosti koje su posledica usvajanja nekih ranijih propisa.Nije to prvi put da se dešava u Srbiji da donesemo zakon i da posle nismo u stanju da ga implementiramo, jer smo prevideli kakav je kapacitet institucija, jer ljudi nisu dovoljno informisani i, sve u svemu, da zakon koji suštinski sasvim u redu, a to je da imamo odgovarajuće isprave vezano za svako oružje, ne može da se implementira na pravi način, dovodi ljude koji trebaju, koji su predmet interesovanja tog zakona u dosta težak položaj, napreže kapacitete institucija.Produženje institucija.Produženje roka nije sporno. Ali, ono što treba da bude pouka je poboljšanje planiranja kod izrade zakona. Nekada je bolje biti konzervativan, nekada je bolje biti skeptik, nekada je bolje potceniti moć državnih organa, zainteresovanost građana i sve ostale stvari, pa ostaviti više vremena i onda ne doći u situaciju da se amandmanski, odnosno izmenama zakona u ovom slučaju, neke stvari menjaju naknadno. U redu je što se to menja, u redu je što se daju još dve godine, a naša je preporuka, pouka, kako god hoćete, da se u budućnosti što bolje planiraju rokovi koji se tiču implementacije zakona, akcionih planova i sličnih stvari. Dakle, sam zakon po sebi nije sporan i to ćemo se verovatno svi saglasiti.Kako je ovo rasprava u načelu, neću uzimati celo vreme, jer jednostavno nema nešto oko čega bi se posebno lomila koplja. Ja bih istakao neke stvari koje jesu bitne za raspravu u načelu, a to je da smo mi zemlja koja je visoko naoružana, i to svi znamo. Ne samo Srbija, mnoge zemlje na Balkanu imaju veliku količinu oružja po glavi stanovnika i veliki deo tog oružja nije prijavljen.Ono što je pitanje - kako zakonima da stimulišemo ljude da prijavljuju oružje i da imamo jednu preciznu evidenciju oružja u Srbiji? Da li je možda pravi put da se nameću visoke takse na držanje oružja ili je bolje ljude stimulisati da oružje prijave, u nekom roku koji je razuman, a istovremeno da posle toga postoji nulta tolerancija na neprijavljeno oružje? Mislim da bi to bio jedan jako dobar treba da se odlučimo kako posmatramo oružje u jednom društvu. Sa naše tačke gledišta, mi smatramo da oružje jeste garant sigurnosti, a pogotovo u oblastima Srbije gde ljudi jednostavno nisu u stanju da odbrane svoju imovinu, svoju porodicu, svoj posed, jer se nalaze u udaljenim krajevima zemlje, od eventualnih napadača.Dakle, pitanje je da li oružje posmatramo kao nešto što je pretnja sigurnosti ili kao nešto što je garant sigurnosti pojedinaca? Naravno, pod svim pretpostavkama koje nisu sporne, da se oružje i oružani list ko ima psihičke probleme ili istoriju kriminalnih radnji. To nije uopšte sporno.Još jedna od stvari je tretman koji sada postoji, a on je prilično neujednačen i mislim da je posledica nekih starijih shvatanja koje vežu svoje korene za 1945, 1946. godinu itd, kada u stvari građani kao takvi nisu postojali, a individualnost i privatna imovina je bila nešto što je nepoželjno. Mi sa ovom situacijom imamo nešto što je jedna tužna činjenica, a to je da su u prednosti oni koji imaju neprijavljeno oružje u odnosu na one koji ga uopšte nemaju, a mnogi ga nemaju zbog toga što je to prilično oporezovano.Takođe, još jedna od stvari koju bih istakao je tretman samoodbrane u srpskom krivičnom zakonodavstvu, a naročito u procesima koji se tiču korišćenja prava na nužnu samoodbranu, gde su kod nas ljudi koji u nužnoj samoodbrani povrede napadače ili im oduzmu život jednostavno su žrtve progona koji traje godinama i godinama, iako skoro ništa nema sporno. Dakle, umesto da onaj koji tuži treba da dokaže da je neko prekoračio nužnu samoodbranu, kod nas je proces izvrnut naopačke, pa istinski heroji našeg društva, zaštitnici porodice, zaštitnici svoje imovine, zaštitnici poretka, bivaju progonjeni četiri ili pet godina. Ja neću pominjati konkretne slučajeve jer, bogu hvala, neki ljudi su posle pet godina, umesto da dobiju medalju, umesto da dobiju od države psihičku pomoć, mogućnost da se oporave od strašnog šoka, su bili pet godina progonjeni od države.Dakle, ako ćemo već diskutovati o oružju, biće jako dobro da ponovo razmotrimo kakav je tretman samoodbrane u Srbiji i zašto je kod nas vrlo često de fakto društveno nepoželjno ponašanje da neko oružjem brani svoj posed od nekoga ko nepozvan i naoružan uđe na isti.Konačno, još jedna stvar. Mislimo da je pitanje jako bitno zbog lovstva. Lovački turizam je bitna grana u Srbiji. Takođe, kako vreme prolazi, lovci u Srbiji će imati značajnu ulogu, kako u smislu zaštite poljoprivrede i imovine i svega ostalog od invanzivnih vrsta kao što su, na primer, šakali, jedino lovci mogu da taj problem rešavaju, tako i od novih problema koji će se javiti u budućnosti. Nisu to problemi, ali i Srbija će proći kroz jednu demografsku tranziciju koja će dovesti do toga da se površine koje su de fakto lovne površine nenastanjene ljudima u Srbiji povećaju, što nužno dovodi do toga da se uvećava i količina divljači koja će morati biti odstreljivana. Sa te strane, zakoni trebaju da prepoznaju značaj lovaca u Srbiji i značaj njihove uloge u društvu, a takođe i potencijale lovnog turizma.Mi nećemo više trošiti vreme. Jednostavno, zakon je prilično jasan i nemamo zaista ništa protiv dve nove godine, da se zakon u potpunosti i pravilno implementira.

ispred Srpske radikalne stranke mogu da izjavim da apsolutno podržavamo ovaj zakon,

je po važećem zakonu bila predviđena do 5. marta ove godine.Ne možemo tu samo reći da su naši građani koji poseduju oružje neodgovorni i da zbog toga nisu izvršili tu svoju obavezu, već je prethodni govornik govorio o kapacitetu same organizacije, s obzirom da negde oko milion građana ima oružje pod dozvolom i da to u jednom periodu koji je dat zakonom nije moglo da se uradi upravo zbog toga što je zakon predvideo i neke dodatne obaveze koje imaju ljudi koji su već imali i već imaju oružje u svom posedu.Naime, radi se o tome da su morali da po prvi put obave i zdravstveni pregled. Međutim, nešto drugo se, takođe, dešavalo u ovom periodu. Građani koji su do nove godine izvršili ovu obavezu koja je predviđena zakonom platili su duplo više, odnosno imali su izdatke u duplo višem iznosu nego što to imaju građani od nove godine, pa nadalje. Ne znam kojim uredbama je to regulisano, ali ipak se radi o značajnim sredstvima.Ako

već da se postupalo sa građanima kao da se prvi put javljaju i traže prvi put izdavanje oružanog lista, pa su praktično imali sve te troškove.Zbog toga je i samim građanima to bilo nejasno i zbog toga smo, eto, čekali do tih poslednjih meseci kada su u svim sekretarijatima ogromne gužve po ovom pitanju.Rok koji je dat, od dve godine, apsolutno je dovoljan da sve ovo bude rešeno. Međutim, ja smatram da u tom periodu treba odraditi i neke dopune ovog zakona kako bi ovaj zakon bio prihvatljiviji.Vlada je ovim zakonom pokušavala, ne ovom izmenom, nego jednostavno Zakonom o oružju i municiji, da on bude bude liberalan, da liči na te evropske zakone, ali je u nekim stvarima i preterala.Ako u Evropi oružani list traje 10 godina i lekarski pregled traje 10 godina,

građanin kroz pet godina ponovo ne donese Uverenje o zdravstvenoj sposobnosti, kazna može biti od 10.000 do 150.000 dinara, a građanin to jednostavno može da zaboravi.Eto, to je, recimo, jedna stvar koja svakako treba da bude ispravljena u zakonu, da zdravstveno uverenje važi onoliko koliko važi i oružani list i onda ne bi dolazili u situaciju da se ovakve kaznene odredbe primenjuju.Sledeće, zakon je jednostavno svrstao građane, odnosno imaoce u određeni broj kategorija. Pre ovog zakona, u onom drugom zakonu je bilo trofejno oružje, trofejno oružje koje je građanin mogao da poseduje, ali nije mogao da nabavlja municiju.Međutim, municiju.Međutim, ovim zakonom trofejnim oružjem se smatra ono oružje koje je proizvedeno do 1945. godine. Svi mi koji smo imaoci oružja, koji smo ga nekad nosili i kupovali po službenoj dužnosti, emotivno smo vezani za to oružje

za ta dva ili tri oružja koja poseduju moraju da plaćaju porez. Jedan broj ljudi se odriče oružja iz koga nikad nije ispaljen ni jedan metak, koje je još konzervirano, i predaje ga

lica i, znači, oni se jednostavno određenim zakonskim odredbama primoravaju ili da plaćaju ili da se toga oružja odreknu.Ako već pratimo Evropu, u Nemačkoj, u Francuskoj potreban je pregled kod psihologa, znači, vrši se taj zdravstveni pregled, ali ako vi u Nemačkoj dobijete jednu dozvolu, vi možete na osnovu toga da odlazite u prodavnicu i da kupujete oružje. Vi više nemate nikakvu obavezu da tražite ponovo dozvolu za kupovinu naoružanja, jer prodavac će kontaktirati onoga ko treba i obavestiti da ste vi kupili oružje i da li vi imate 10 primeraka oružja ili 20, to više nikoga ne ne zanima, jer vaš je rizik ukoliko zloupotrebite oružje. Neće vam biti oduzeto samo oružje kojim ste zloupotrebili ili prekršili zakon, već svo

ispočetka.Kada je u pitanju lovačko oružje i kada je u pitanju sportsko oružje, za lovačko oružje do sada niste morali da budete član lovačkog udruženja. Jednostavno, postoje ljudi koji su nasledili ili koji su kupili oružje, ali nikada ne bi pucali ni u jednu životinju. To su više, ono što bi rekli, safari lovci. Ali, ovim zakonom se oni, jednostavno, primoravaju da moraju, praktično, biti članovi nekog lovačkog društva, a to onda podrazumeva da moraju da plate

ispita.Ja mislim da je ovo ipak kršenje slobode i prava građana, jer ako je stekao uslov da može da poseduje oružje, zašto bi morao da bude član lovačkog društva?Isto tako, kada je u pitanju sportsko oružje, kaže da se mora biti član nekog sportskog udruženja, što takođe zahteva određene troškove, ali postoje i takmičenja, što ljudi ne znaju, gde se kaže – u standardnoj kategoriji, a to znači sportsko takmičenje sa oružjem koje je standardno

mislim da bi trebalo vratiti na rešenja koja su bila u prethodnom zakonu, jer tog oružja u Srbiji ima negde oko 63.500. Sasvim je dovoljno to što je tada bilo, da se za to oružje ne može kupovati municija, pa samim tim se smatralo da se ne koristi ni za sport, ni za samoodbranu.Ono što je u zakonu predviđeno, što takođe predstavlja trošak za građane – onesposobljavanje oružja ne može da izvrši sam građanin, mora se izvršiti u nekoj organizaciji koja je za to atestirana, a tu su najmanji troškovi, recimo, u visini 100 evra.Kada evra.Kada vidite sve troškove koje imaju legalni vlasnici, onda, jednostavno, možete zaključiti da ovaj zakon ne stimuliše ono što u njemu piše, da oni koji imaju ilegalno oružje, da ga prijave i da pokušaju da dobiju dozvolu, jer iako ovde nigde, i ne postoji u našem Ustavu diskreciono pravo, jer diskreciono pravo stavlja stavlja zakon van snage, ali u dobijanju dozvola mnogo ima toga što se podvodi pod diskreciono pravo, kada se, jednostavno, kaže ne možeš dobiti dozvolu, a objašnjenja nema zbog čega ne može dobiti dozvolu ako ispunjava sve ove uslove koji su ovde predviđeni

Ne stoji to nigde ovde u zakonu, ali često puta vidite i u novinama se govori Srbija najnaoružanija na Balkanu, pa, ima preko milion komada oružja pod dozvolom.Međutim, dozvolom.Međutim, ako imate u vidu podatke koje smo upravo na Odboru za odbranu i bezbednost dobili od MUP da je Srbija zemlja

Znači, naši građani, imaoci legalnog oružja, ne zloupotrebljavaju to oružje.Vi, ako uzmete Novi Zeland, gde je oružje potpuno zabranjeno, znači imaju višestruko veći broj krivičnih dela učinjenih oružjem nego što to imaju građani Srbije. Ako se kaže da, recimo, imamo negde 4,3, u stvari 3,9 smrtnih slučajeva na 100 hiljada građana, 92% od toga je učinjeno ilegalnim oružjem, a samo 8% legalnim oružjem.

Zna se da je ilegalno oružje u posedu kriminalaca, kakve god mere da preduzmete, kakve god zakone da donosite oni će uvek imati oružje, bez obzira koliko ono košta.Građani ipak imaju oružje i to oružje, na kraju krajeva, služi nekako za ono osnovno pravo, za zaštitu sopstvenog života, za zaštitu svoje porodice, a to je neko izvorno pravo koje su građani preneli na neke organizacije. U našem slučaju to je policija. Znači, kod nas policija i vojska su, da ne kažem, u nekakvom drugom redu bezbednosti, jer za sopstvenu bezbednost i za bezbednost i za bezbednost svoje porodice u prvom redu nalazi se taj građanin.Zbog toga u Evropi, recimo, bilo je

poznata je izjava i šefa Interpola, on je jednom prilikom rekao da od kriminala i terorizma nema bolje zaštite osim naoružanih civila.I

onda bi bilo potrebno da se izvrše određene ispravke ovog zakona, da se razmišlja čak i o ukidanju tog poreza. Samo da mi sad gospoda iz vladajuće ne prebacuju da su radikali odgovorni za uvođenje poreza na oružje. Ali, ako vidite sve obaveze koje ima lice koje prvi put traži oružje, zaključno sa onim ormarićem, kasom i svim što treba da obezbedi, onda su izdvajanja te jedne godine toliko velika da prevazilaze u u dvostrukom, ili trostrukom izdvajanju, recimo, koje građanin mora da izvrši da bi platio porez za svoj stan ili kuću.

postoje ljudi kojima ništa ne znači to godišnje plaćanje poreza ili nekih drugih obaveza, ali postoje i građani koji to mogu teško da ukalkulišu u svoj budžet.Tako da je i to jedan od uzroka zbog čega ovo pitanje nije regulisano na vreme i zbog čega mi moramo da donesemo ovaj zakon o produžetku od dve godine da bi svi građani mogli to da reše. Ali, i sama činjenica da oni građani koji su pre Nove godine rešili, uradili i bili disciplinovani, ovo po zakonu sada ispada da su oni upravo zbog svoje ažurnosti bili kažnjeni, jer su te dažbine posle Nove godine smanjene za 50%.Mi ćemo u svakom slučaju podržati ovaj zakon. Smatramo da izglasavanjem ovog zakona, znači, Skupština daje svoj doprinos da da olakša građanima da u naredne dve godine mogu svi da izvrše ovu svoju zakonsku obavezu, a Vlada da razmišlja o tome da ovaj zakon, u svakom slučaju, popravi u nekim delovima i da razmišlja o tome da olakša građanima time što bi, recimo, mogla da ukine taj porez na oružje.To bi bila kao neka svojevrsna nagrada građanima koji su, znači prednjače u Evropi po tome što se pridržavaju zakona i što, gotovo nikada ne zloupotrebljavaju oružje koje legalno imaju u svom posedu. Hvala. Zahvaljujem.Sada određujem redovnu pauzu u trajanju od jednog sata.Sa radom nastavljamo u 15 časova i 15 minuta.(Posla Hvala.